**Arlović, Mato (SDP)** Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda: - Konačni prijedlog zakona o žičarama za prijevoz osoba, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 717 Prijedlog akta ste primili u pretince. Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i veze i Odbor za europske integracije.

Evo Zakon o žičarama za prijevoz osoba prvi je takav akt koji se pojavljuje u obliku propisa na nacionalnoj razini. Do sad smo, prijevoza žičara bila definirana uglavnom na lokalnoj razini i to je bio veliki, jedan veliki nedostatak, pravni vakuum možemo tako reći, a ovim zakonom koje se nadam da će biti dato zeleno svjetlo i biti će usvojen uskoro uskladit ćemo se sa jednom direktivom, direktivom novog pristupa 20, 2000/9 Europske zajednice žičare za prijevoz ljudi. Nadležnost Ministarstva prometa nad ovom materijom dodijeljena je nedavnim izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave prošle godine. Ovim tekstom zakona, ovim zakonom djelomično se usklađujemo sa navedenom direktivom dok ćemo se sa daljnjom podzakonskom regulativom u potpunosti uskladiti sa navedenom regulativom. Zakon se odnosi kako na postojeće žičare tako i na nove odnosno tako i na žičare koje će biti podložne rekonstrukciji u budućem razdoblju. Sigurnosti radi postojećih žičara kako i za nove žičare tako i kroz, dakle i postojećih i novih žičara kroz godišnje stručne tehničke preglede koji će biti definirani podzakonskim aktom utvrdit će se minimalni zahtjevi za sigurnost rada žičara međutim to će biti i napravljeno na takav način da će biti minimalna sigurnost osigurana s jedne strane, a s druge strane da neće doći do naprasitog prekida rada postojećih postrojenja. Naime u Republici Hrvatskoj u ovom trenutku imamo negdje oko 10 tisuća metara žičara svega i njihova prosječna starost mjeri se u desetljećima tako da ovu materiju će sasvim sigurno biti biti bitna novina za sve one koji se bave ovim poslom i ovom djelatnošću. I na kraju samo kratko što ovim Zakonom se uređuje osim ustrojstva područja žičara uređivanje stjecanja prava gradnje i upravljanja zatim sigurnosni aspekti rada, odobrenja od, definira se i administrativni okvir za provedbu odredba iz ovih zakona. Osnuju se unutar dva ministarstva dva nova tijela. Unutar Ministarstva prometa se osniva istražno tijelo. A unutar Ministarstva tzv. prijavljeno tijelo koje je pretežito skoncentrirano na usklađenost normi i na usklađenost sa europskim direktivama za postrojenja i za elemente postrojenja koji se ugrađuju. Evo toliko u ovom uvodnom obrazloženju. Za daljnja pitanja stojimo na raspolaganju. Hvala lijepa. Hvala lijepa državnom tajniku. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Nemamo prijavljenih za raspravu. Želi li se netko javiti na raspravu o Prijedlogu zakona o žičarama za prijevoz osoba. Ne? Hvala lijepa. Zaključujemo raspravu i o ovom zakonu ćemo glasati kako je to uobičajeno.